Налице е кворум. (Звъни.) Откривам пленарното заседание. Уважаеми дами и господа, вчера в Деловодството на Народното събрание постъпи и бе раздадено в пленарната зала писмо от министър-председателя на Република България в едно с проект за Решение за персонална промяна в Министерския съвет на Република България и проект за Решение за изменение на Решение на Народното събрание от 27 юли 2009 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България. На основание чл. 43, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам т. 1 от днешната програма да бъде обсъждане и гласуване по двата проекта за решение. Моля, гласувайте.

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Тъй като министър-председателят е в Брюксел, официално го замества вицепремиерът и министър на финансите господин Симеон Дянков. Господин Дянков, заповядайте да представите за решения със съответните мотиви към тях. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Господин Божидар Димитров Стоянов, министър без портфейл, подаде оставка пред министър-председателя на Република България и поиска да бъде освободен от заеманата от него длъжност като член на правителството.

и проект на Решение за изменение на Решението на Народното събрание от 27 юли 2009 г. за приемане на структурата на Министерския съвет на Република България. Проектът за Решение за изменение на Решението на Народното събрание от 27 юли 2009 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България предвижда заличаването на длъжността на министъра без портфейл като член на правителството. Функциите, които към настоящия момент са възложени на министъра без портфейл, ще бъдат преразпределени в съответствие с конституционните и законови изисквания. Проектът за Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България предвижда господин Божидар Димитров Стоянов да бъде освободен като министър без портфейл. Предлагам Народното събрание да приеме проектите за решение. Благодаря. Преди да открия разискванията, ще ви запозная със самите проекти за решения:

с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 27 юли 2009 г. РЕШИ: Освобождава Божидар Димитров Стоянов като министър без портфейл.” втория Проект за решение за изменение на Решение на Народното събрание от 27 юли 2009 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България: „Народното събрание на основание чл. 108, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: В Решението на Народното събрание от 27 юли 2009 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България се правят следните изменения:

Разискванията са открити. Моля народните представители, които желаят да изкажат мнение по обсъжданите проекти за решение, да заявят това. МИХАИЛ

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Историята с министерстването на господин Божидар Димитров завършва точно така, както започна. Назначаването му и по-точно създаването на специален министерски пост, който да бъде зает от него, беше първият знак за това какво ще бъде управлението на ГЕРБ, каква ще бъде кадровата му политика, а именно безпринципна, шуробаджанашка, политика за уреждане с постове на близки и приятели, политика за награждаване с постове за заслуги към ГЕРБ. Всъщност в света има два вида кадрови политики. Първият вид – има длъжност и за нея се търси подходящия човек, това е политиката на западните цивилизации на демократичните общества. И вторият вид кадрова политика, при която има човек и му се търси място. Търси му се подходящ пост. Тази кадрова политика е известна от времето на Чингиз Хан и е много характерна за едноличните управления, каквото управление се оказа и това на ГЕРБ. Защото най-важният критерий за кадрово израстване на един човек се оказва това той да е приятел на премиера. Толкова за назначаването на Божидар Димитров, защото днес актуалната тема е неговото освобождаване от министерския пост. Освобождаване, което е също толкова безпринципно, колкото и неговото назначаване – проява на двоен стандарт и на политическо лицемерие от страна на управляващите. Защото, какво означава официално обявеният мотив „принадлежност към бившите служби”? В редиците на ГЕРБ, включително и в тази зала, има достатъчно лица, за които е обявена принадлежност към бившите служби. Защо точно Божидар Димитров се освобождава? Защо не четиримата областни управители? Защо не заместник-областните управители? Защо не шефовете на агенции или членовете на политическите кабинети, за които е обявена принадлежност към бившите служби? Защо не отстраните или не отзовете кметовете си, заместник-кметовете, пък и даже народните представители? Защо не те, а защо Божидар Димитров? И защо само Божидар Димитров? Може би защото той така и не успя да се впише в този кръг, остана си чуждо тяло за него. Ами, естествено, той не е завършил нито Спортната, нито Полицейската академия, рита мач, даже продължава да пуши пури, след като това не е актуално. Вярно, острига си главата, но това не се оказа достатъчно. (Оживление.) това обяснение не е достатъчно за българските граждани. Вие ще трябва да отговорите на въпроса кога сте искрени и кое е истинското ви лице дали тогава, когато уволнявате хора само заради сянката на сивите шлифери, или тогава, когато назначавате хора, въпреки обявената им принадлежност към бившите служби. Всъщност най-красноречивият пример за това политическо лицемерие е фактът, че и след приемането на декларацията от българския парламент за отзоваване на посланиците с досиета, политическите назначения от ГЕРБ на високи позиции в изпълнителната власт на лицата с обявена принадлежност продължават. Конкретен и красноречив е примерът с шефа на РДВР в Шумен, който е бил кандидат за народен представител от листата на ГЕРБ и в качеството му на такъв през 2009 г. е обявена неговата принадлежност към бившите служби. Този човек е назначен за шеф на РДВР на 12 януари т.г. – ден, след като българският парламент с подкрепата на мнозинството прие декларация за отзоваване на посланиците, които имат принадлежност към бившите служби. Е, ако и това не е политическо лицемерие едни се назначават, други се уволняват, абсолютно на едно и също основание!? И то е ясно защо. Това е един отчаян опит да бъде съхранен образът на ГЕРБ след поредицата от скандали, които тресат българската държава. поредният отчаят опит да излезете сухи от бурята, която самите вие завихрихте, но всъщност в случая Божидар Димитров се оказва един употребен човек, който, тъй като е добър историк, би следвало поне да не е изненадан. Би следвало предварително да знае какво ще бъде развитието на тази история, защото тъжна и несправедлива е съдбата на ренегатите. (Оживление.) Историята с това назначение обаче е показателна и в няколко други направления. На първо място – защо и как в България днес, в това управление, се създават министерски постове и различни структури. В нормалните демокрации се създават министерства, министерски постове, институции, с оглед потребностите на гражданското общество, за да отговарят на определени обществени потребности, за да решават определени обществени проблеми. В целия този случай със създаването на този министерски пост българите в чужбина отсъстват. Постът „министър без портфейл”, който да отговаря за българите в чужбина, беше създаден не заради тях, а за да се намери висока позиция на един човек. И сега логично, когато този човек се освобождава, този министерски пост се разформирова, отново без грижа за българските граждани, които живеят зад граница, просто защото не те са хората, които интересуват управляващите. Между другото същият този закон, който създаде специалния текст за Божидар Димитров – Изборният кодекс, създаде и редица текстове за българите в чужбина. И всички те са ограничителни, всички те са текстове, които им отнемат права, включително и реално правото да гласуват в избирателни секции в районите, в които има големи български диаспори. И това ще удари не българските граждани в Турция, където е фокусът на управляващите, а българските граждани в Западна Европа, защото практически е невъзможно да съберат 100 заявления и активно да се регистрират за участие в изборите. Ясно е защо е така, защото ГЕРБ вече не разчита на гласовете на българите в чужбина. Казусът с освобождаването на Божидар Димитров е доста интересен и показателен за това какво е управлението и предвид свързването му с един бъдещ казус, а именно обявената публично предстояща оставка на господин Божидар Димитров като народен представител. Както казах, за нея беше създаден специален текст в закона, който да осуети провеждането на частични избори в Бургас, от който район Божидар Димитров е избран като мажоритарен кандидат. В момента няма да коментирам колко конституционосъобразен е този текст, както и колко честно е това към гражданите от регион Бургас. Истината е съвсем проста – сега ГЕРБ се страхуват от избори. Или даже нещо повече – ГЕРБ предварително знаят какви ще бъдат резултатите от едни избори, защото едно е да си поръчаш социологическо изследване, друго е да видиш конкретно какви са ти резултатите на терен. А те са ясни – срив в общественото доверие. Затова и беше разигран целият този цирк с оставките на Божидар Димитров и като министър, и след това като народен представител. Първо беше внесено беше внесено предложение в Изборния кодекс, след това Изборният кодекс беше приет, след това беше изчакано ветото на президента, след това беше отхвърлено ветото, след това се изчака да бъде обнародван и да влезе в сила Изборният кодекс, за да сме свидетели на това действие, което в момента се развива. Защо? За да не стане ясно за избирателите и за българските граждани какъв е сривът на доверието в ГЕРБ в едни конкретни избори в Бургас. И в заключение ще кажа: господин Божидар Димитров изигра два пъти ключова роля за това управление – веднъж със своето назначение, веднъж със своето освобождаване. За да бъде назначен, за него беше създаден специален министерски пост. За да бъде освободен, беше приет специален закон. Опасявам се, че резултатът от специалния закон – Изборният кодекс, ще бъде същият като от министерстването на Божидар Димитров: провал! Защото насила хубост не става!

господин председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Манолова, повече от две минути се колебаех дали да стана да направя реплика на това, което чух: преглед,

Изключително интересно там ще бъде това, което Вие се опитахте да кажете тук, и с иронията, и с пренебрежението, с което говорихте. Непрекъснато обиждахте и народни представители, и други хора, които не са тук, в тази зала, и политически партии, и самия господин Божидар Димитров, и българското правителство. Госпожо Манолова, аз и преди Ви казвах, че „Лъжата корен не хваща!”. Думите, които излизате и казвате тук, без да почиват на някакви факти, на документи, наистина те няма да останат задълго време в публичното пространство. Ще останат истинските факти и архивите. Колеги, ще ви припомня какво се случи първия и втория месец във Временната комисия, когато започнахме изготвянето на Изборния кодекс. Тук има колеги от тази комисия. Те могат да потвърдят Тогава записахме този текст, според който, когато някой от мажоритарните кандидати напусне парламента или съответен пост, който заема, не само министерски, влиза следващият в листата. По този текст, госпожо Манолова, който е включен в доклада на Временната комисия и се намира на стр. 53, това, колеги, става преди шест месеца, Вие също не сте възразили и сте дали Вашето съгласие! И това сме го направили, защото нямаме предвидени едномандатни избирателни райони. Това, което казахте, е абсолютна лъжа и спекулация по отношение на това, че този текст е подготвен за господин Божидар Димитров. Няма такова нещо, колеги!

Вие и оглавяваната от Вас парламентарна група сте едно красноречиво доказателство за прилагането на двоен стандарт, за политическо лицемерие и за отмятането от собствените ви обещания и ангажименти, които сте поели. А що се касае до предаванията, оставям на българските граждани да преценят коя от нас двете за кое предаване е подходяща. Благодаря. Други изказвания? Няма. Закривам дебатите. Подлагам на гласуване Проекта за решение за персонална промяна в Министерския съвет на Република България:

Благодаря Ви, госпожо председател. Господин заместник министър-председател, уважаеми колеги, Гласувах против, защото в мотивите, представени от името на Министерския съвет от господин Дянков, въпросът за това какво става оттук-нататък с въпросите на българите в чужбина е оставен изцяло без отговор. Записано е, че функциите, които сега са възложени на министъра без портфейл, ще бъдат преразпределени в съответствие с конституционните и законовите изисквания, каквото и да значи това. Целият ход на обсъждане на промяната в структурата на Министерския съвет и персоналната промяна много ясно демонстрира, че всъщност въпросът е какво става с Божидар Димитров, а не какво става с проблемите на българите в чужбина. В този смисъл, госпожо Фидосова, целият този дебат е ярко потвърждение на онова, което госпожа Манолова обоснова – че става въпрос за политически измъчени решения, без мисъл какво всъщност става с проблемите, за които е трябвало да отговаря Божидар Димитров. Аз не държа непременно да има министър без портфейл, но когато се прави такова предложение за структурна промяна, трябва много ясно да се каже как ще продължи работата по самите проблеми.

На основание чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание оттегляме внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската академия на науките от 25.11.2010 г. с № 054-01-94. Това е направено от народните представители Румен Стоилов, Борис Грозданов, Ирена Соколова, Ивайло Тошев и Стефани Михайлова. На същото основание се оттегля и внесеният законопроект от 8 декември 2010 г. за Българската академия на науките с № 054 01-99 с вносители народните представители Веселин Методиев и Ваньо Шарков. Народните представители Сергей Станишев, Валентина Богданова, Андрей Пантев и Ивелин Николов на същото основание оттеглят и внесения от тях Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската академия на науките с № 054-01-101 от 11.12.2010 г.

Благодаря, господин председател. По чл. 149 е постъпило предложение от народните представители Танева, Янчева, Гюзелев и Колева, което комисията подкрепя. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 149: 149. (1) Забранява се движението на пътни превозни средства и ездата по обозначените туристически пътеки, освен когато туристическата пътека съвпада с горски път или е част от обозначено трасе. трасе. (2) Обозначаването на нови туристически пътеки и трасета в горските територии се извършва със съгласие на собственика, съответно на лицата, на които територията е предоставена за управление.” Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 152, както е по доклада.

Организирани обществени или спортни мероприятия в горските територии, както и в територии, които граничат с такива, могат да се провеждат след получаване на разрешение от директора на съответната регионална дирекция по горите. (2) Искането за издаване на разрешение се подава най-малко 14 дни преди датата на мероприятието, като се посочи мястото на провеждане и очакваният брой участници и се приложи писмено съгласие на собственика или на лицето, управляващо територията. територията. (3) Разрешението се издава в срок до 7 дни преди датата на провеждане на мероприятието и в него могат да бъдат определени допълнителни условия за провеждане на мероприятието, които са задължителни за организатора. (4) Организаторът на мероприятието по ал. 1 осигурява: 1.

По чл. 151 няма постъпили предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 151. Комисията подкрепя текста на вносителя и за наименованието на Глава

предназначението се допуска само за изграждане на обекти по чл. 54, ал. 1. (2) Строителството на обекти по ал. 1 се разрешава при условията и по реда на Закона за устройство на територията и на наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на земеделието и храните. (3) Собствениците и ползвателите на имоти в горските територии или граничещи с такива не могат да възпрепятстват извършването на ремонти и реконструкции на горски пътища. (4) Нормативите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация в горските пътища, както и тяхната класификация се определят с наредбата по ал. 2.” прието. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 163, така както е по доклад.

Няма. Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за текста на чл. 153, за наименованието на Глава девета и за текста на чл. 154 , подкрепени от комисията.

ЯНЧЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 155: „Чл. 155. (1) За обсъждане на основни въпроси на горското стопанство към министъра на земеделието и храните се създава Национален съвет по горите като консултативен орган. орган. (2) Националният съвет по горите включва представители на Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Изпълнителната агенция по горите, държавните предприятия по чл. 163, Българската академия на науките, Лесотехническия университет, общините и други собственици на гори и юридически лица с нестопанска цел, чиято дейност е свързана с управлението и опазването на горите. (3) Съставът на Националния съвет по горите, както и правилата за работата му се определят със заповед на министъра на земеделието и храните. и храните. (4) Националният съвет по горите подпомага министъра на земеделието и храните при: 1. осъществяването на държавната политика в областта на горското стопанство; 2. изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с горското стопанство; 3. разрешаването на проблеми с висок обществен интерес в областта на горското стопанство.” прието. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 169, така както е по доклада.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 158: „Чл. 158. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите, след съгласуване с министъра на земеделието и храните, със заповед създава и закрива регионални дирекции по горите и определя техните седалища и район на дейност. (2) Регионалните дирекции по горите са юридически лица на бюджетна издръжка - структури на Изпълнителната агенция по горите. (3) Районът на дейност на всяка от регионалните дирекции по горите обхваща цялата територия на една или повече области, по смисъла на Закона за административно-териториалното устройство на Република България.

Десислава Танева, Христина Янчева, Стоян Гюзелев и Юлиана Колева, подкрепени от комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 159: 159. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите, след съгласуване с министъра на земеделието и храните, със заповед създава и закрива специализирани териториални звена: за защита и опазване на горите; за горски семеконтрол; за инвентаризация и устройство на горския фонд; за научноизследователска и инженерно-внедрителска дейност; дирекции на природни паркове за изпълнение на заповедите за обявяване и плановете за управление на природните паркове; за други специализирани дейности и определя техните седалища. (2) Специализираните териториални звена по ал. 1 са юридически лица

Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 160. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложенията на народните представители Пенко Атанасов и Димчо Михалевски, които комисията не подкрепя.

прието. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за чл. 172, което комисията подкрепя.

в чл. 162 се създават нови ал. 4, 5 и 6 със следното съдържание: „(4) Със заповед на министъра на земеделието и храните на дирекциите на природните паркове могат да се възлагат дейности, посочени в чл. 165, ал. 1. ал. 1. (5) Служителите на дирекциите на природните паркове, за които се изисква магистърска степен на образование, имат правата по член 197. (6) Директорите на дирекциите на природните паркове могат да издават наказателни постановления по реда на този закон и подзаконовите актове по прилагането му.” Комисията не подкрепя предложението. Постъпило е предложение от народните представители Танева, Янчева, Гюзелев и Колева, което комисията подкрепя. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 162: 162. (1) Дирекциите на природни паркове разработват годишни планове за дейностите по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, поддържане и развитие на туристическата инфраструктура, образователни програми и други в съответствие с плановете за управление на природните паркове.

комисията не подкрепя. Гласували 70 народни представители: за 10, против 53, въздържали се 7. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 162, така както е по доклад.

в чл. 163 изразът „се създават държавни предприятия” се заменя с израза „създава се държавно предприятие”, а текстът до края на изречението се заличава. изразът „държавните предприятия” се заменя с израза „държавното предприятие”. Комисията не подкрепя предложението. Постъпило е предложение от народните представители Танева, Янчева, Гюзелев и Колева, което е подкрепено от комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 163: 163. (1) За управление на горските територии – държавна собственост, които не са предоставени на ведомства или юридически лица, се създават държавни предприятия съгласно Приложение № 1. (2) Предприятията по ал. 1 са юридически лица със статут

редакцията на комисията за чл. 169, така както е по доклада.

По чл. 164 е постъпило предложение от народните представители Пенко Атанасов и Димчо Михалевски – в чл. 164 старият текст да се замени с нов текст със следното съдържание: „Чл. 164. За извършване на дейността в обхвата на съответните териториални държавни предприятия по чл. 163 се създават държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства, които са юридически лица със статут на държавни предприятия по чл. 63, ал. 3 от Търговския закон, пряко подчинени на териториалните държавни предприятия.”

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Знам, че с нашето предложение обръщаме философията на закона и, разбира се, дълбоко се съмнявам, че ще го подкрепите, но все пак искам да кажа няколко думи, за да преосмислите това, което върви като философия на самия закон. Защо? Добре, решавате да бъде чрез държавни предприятия, а самите ловни и горски стопанства да извършват цялата дейност, средствата, които те заработят, директно да ги пращат, да нямат никаква икономическа самостоятелност. Според мен, това просто е вредно за самото съществуване на горското стопанство като цяло и нямат никакви стимули шефът на това стопанство, работещите там, за да извършват тази дейност, за което те работят в тази структура. Мисля, че това е не доброто в закона.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

да не създава предприятие, да има второ предприятие, също регистрирано по същата точка, освен ако това предприятие не е клон или поделение, както сме го предвидили. Освен това в чл. 173 и чл.174 на проектозакона, които още не са гласувани, са дадени всички правомощия на държавните горски и държавните ловни стопанства, които разрешава законът в максимална степен, така че те да запазят своята самостоятелност и да имат стимула да работят самостоятелно. Благодаря. АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Пенко Атанасов и Димчо Михалевски, което комисията не подкрепя.

не подкрепя. Гласували 76 народни представители: за 14, против 62, въздържали се няма. Предложението не е прието. Сега текста на вносителя за чл. 164, който комисията подкрепя.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 165: „Чл. 165. (1) Основният предмет на дейност на държавните предприятия по чл. 163 е: 1. изпълнение на горскостопанските планове за горските територии – държавна собственост; 2. изпълнение на ловностопанските планове в държавните ловни стопанства и в държавните горски стопанства; 3. изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии – държавна собственост, предвидени в планове за управление на защитени територии; 4. организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии – държавна собственост; 5. организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия; 6. поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях; 7. организиране и възлагане на проектирането и строителството в горите и земите в горите и земите в горските територии – държавна собственост; 8. създаване на нови гори върху земеделски територии; 9. опазване на горските територии – държавна собственост; 10. предоставяне и извършване на обществени услуги. (2) Държавните предприятия могат да осъществяват и други дейности, незабранени от закона, както и такива, възложени им от министъра на земеделието и храните или въз основа на договор. (3) Изпълнението на дейностите по ал. 1, 1, т. 1-8, за които се изисква регистрация по този закон, включително когато не са предвидени в съответните горскостопански планове или планове за управление на защитени територии, се възлага на лица, вписани в публичните регистри по чл. 235 и чл. 241. (4) Дейностите по ал. 1, т.

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 165, така както е по доклада.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 166: „Чл. 166. (1) За осъществяване на дейността на държавните предприятия държавата предоставя за ползване и управление имущество – държавна собственост. (2) Имуществото на държавните предприятия се състои от имущество, предоставено им от Министерския съвет, министъра на земеделието и храните, от международни институции, местни и чуждестранни физически, юридически лица и други организации, както и от имущество, придобито от предприятията в резултат на дейността им. (3) Имуществото, придобито от държавните предприятия в резултат на дейността им, е частна държавна собственост. (4) Държавните предприятия не могат да учредяват ипотеки и залози върху горските територии, предоставени им за управление. (5) Имуществото на държавните предприятия, както и предоставените им за управление горски територии не могат да служат за обезпечаване задължения на трети лица. лица. (6) Държавните предприятия не могат да участват в търговски дружества, както и да създават такива. (7) Държавните предприятия могат да кандидатстват по оперативни програми, както и по международни, национални и регионални търгове и програми и могат и могат да бъдат равнопоставени участници в процедури по Закона за обществените поръчки, с изключение на такива с предмет инвентаризация, изработване и изпълнение на горскостопански планове и програми. (8) Срещу държавните предприятия не може да се открива производство по несъстоятелност. (9) Държавните предприятия отговарят за задълженията си до размера на имуществото си по ал. 3. ал. 3. (10) Държавните предприятия не подлежат на приватизация. (11) Дейността на държавните предприятия, както и тяхното имущество не могат да бъдат обект на концесия по смисъла на Закона за концесиите.” прието. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 169, така както е по доклада.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

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложенията на народните представители Пенко Атанасов и Димчо Михалевски, които комисията не подкрепя.

В т. 4 след думите „държавните предприятия” да се добави „по чл. 163 и чл. 164.” 2. В т. 6 след думата „загубата” да се добави „на държавните предприятия по чл. 163 и чл. 164 164 по предложение на Управителните съвети”. 3. В т. 7 след думата „управлявани” да се добави „от териториалните държавни предприятия.” 4. В т. 8 се изменя по следният начин: начин: „8. одобрява годишните отчети за дейността на териториалните държавни предприятия”. 5. В т. 11 се изменя по следният начин: „11. одобрява предложенията на Управителните съвети за ползване на кредити”.” Комисията не подкрепя предложението. Постъпило е предложение от народните представители Десислава Танева, Христина Янчева, Стоян Гюзелев и Юлиана Колева, което комисията подкрепя. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 168: „Чл. 168. Министърът на земеделието и храните: 1. упражнява правата на собственост на държавата в държавните предприятия; 2. определя седалищата на държавните предприятия; 3. назначава и освобождава членовете на управителните съвети; 4. утвърждава правилници за организацията и дейността на държавните предприятия; 5. утвърждава годишните финансови планове на държавните предприятия; 6. взема решения за разпределение на печалбата и за покриване на загубата; 7. взема решения за изразходване на средствата по фондовете, създавани и управлявани от държавните предприятия; 8. одобрява годишните финансови отчети и/или годишните доклади за дейността на държавните предприятия; 9. взема решения за учредяване на вещни права и ипотеки и съгласува искания за отдаване под наем на имоти, които не са горски територии; 10. взема решения за закупуване, разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи с балансова стойност над 30 000 лв.; 11. одобрява искания на държавните предприятия за ползване на кредити; 12. по предложение на управителния съвет на държавното предприятие взема решения за създаване и за закриване на териториални поделения на държавните предприятия и за определяне на техния район на дейност и седалище; 13. осъществява дадените му със закон правомощия, свързани с дейността на държавните предприятия.” Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Пенко Атанасов и Димчо Михалевски, което комисията не подкрепя.

по прилагането му.” Комисията не подкрепя предложението. Постъпило е предложение от народните представители Танева, Янчева, Гюзелев и Колева, което комисията подкрепя. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 162: 169. (1) Управителният съвет на държавните предприятия се състои от трима членове, включително директорът на предприятието. (2) Министърът на земеделието и храните сключва договор за управление за срок 5 години с всеки член на управителния съвет. Договорът с директора на държавното предприятие се сключва след провеждане на конкурс. (3) Не може да бъде член на управителния съвет лице, което е осъждано за престъпление от общ характер, което е съпруг или роднина по права, по съребрена линия или по сватовство до трета степен, включително с друг член на управителния съвет. съвет. (4) Членовете на управителния съвет избират помежду си председател, като това не може да бъде директорът на предприятието. (5) Управителният съвет заседава най-малко веднъж месечно. Заседанията на управителния съвет се организират и ръководят от председателя на съвета. (6) Заседанието на управителния съвет е редовно, ако на него присъстват всички членове. членове. (7) Решенията на управителния съвет се приемат с явно гласуване и с мнозинство от всички членове. Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението. (8) За заседанията на управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. (9) Министърът на земеделието и храните освобождава преди изтичането на срока на договора за управление член на управителния съвет:

Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Пенко Атанасов и Димчо Михалевски, което комисията не подкрепя.

По чл. 170 е постъпило предложение от народните представители Пенко Атанасов и Димчо Михалевски – в чл. 170, ал. 1 т. 6 се изменя по следния начин: „6. назначава дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет” и се създава подточка 6.1. със следното съдържание: „6.1. утвърждава изготвения годишен финансов отчет;”. Комисията не подкрепя предложението. Постъпило е предложение от народните представители Танева, Янчева, Гюзелев и Колева, което комисията подкрепя по принцип. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 170: „Чл. 170. (1) Управителният съвет: 1. приема проект на правилник за организацията и дейността на държавното предприятие и го предлага на министъра на земеделието и храните за утвърждаване; 2. приема годишния финансов план на държавното предприятие и го предлага на министъра на земеделието и храните за утвърждаване; 3. приема годишния финансов план на териториалните поделения на държавното предприятие; 4. приема структурата и щата на централното управление и на териториалните поделения на държавното предприятие; 5. определя регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за одит и заверка на годишния финансов отчет и го утвърждава; 6. предлага на министъра на земеделието и храните да вземе решение за разпределение на печалбата и за покриване на загубата; 7. предлага на министъра на земеделието и храните да вземе решение за изразходване на средствата по фондовете,

9. взема решения за закупуване, разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи с балансова стойност до 30 000 лв. и предлага на министъра на земеделието и храните да вземе решение за такива с балансова стойност над 30 000 лв.; 10. приема годишен доклад за дейността на държавното предприятие и годишен финансов отчет и ги предлага на министъра на земеделието и храните за одобряване; 11. изпълнява и други функции, свързани с управлението на държавното предприятие, в съответствие с действащите нормативни актове или възложени му от министъра на земеделието и храните. храните. (2) Управителният съвет се подпомага от Стопански съвет, който се състои от директорите на териториалните поделения на съответното държавно предприятие. (3) Стопанският съвет: 1. обсъжда проекта на финансов план на държавното предприятие и проектите на финансови планове на териториалните поделения; 2. прави предложения до Управителния съвет за изразходване на средствата по фондовете, създавани и управлявани от предприятието; 3. обсъжда проекта на решение за разпределение на печалбата и за покриване на загубата на държавното предприятие; 4. обсъжда годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет на държавното предприятие. (4) Организацията на работата на Стопанския съвет се определя с правилника за организацията и дейността на съответното държавно предприятие.” Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Пенко Атанасов и Димчо Михалевски, което комисията не подкрепя.

комисията не подкрепя. Гласували 72 народни представители: за 5, против 63, въздържали се 4. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 163, така както е по доклад.

Гласували 76 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 8. Текстът е приет. ДОКЛАДЧИК ХРИСТИНА ЯНЧЕВА: По чл. 166 е постъпило предложение от народните представители Танева, Янчева, Гюзелев и Колева, което комисията подкрепя. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 166: 171. (1) Министърът на земеделието и храните след провеждане на конкурс сключва за срок 5 години договори за управление с директорите на държавните предприятия. (2) За директор на държавно предприятие се назначава лице: 1. с висше лесовъдско образование с образователно-квалификационна степен „магистър”; 2. с трудов и/или служебен стаж по специалността, не по-малък от 7 години, придобит след завършване на висшето образование по т. 1; 3. което не е осъждано на лишаване от свобода за престъпление от общ характер.” Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 171 така, както е по доклада.

По чл. 172 е постъпило предложение на народните представители Пенко Атанасов и Димчо Михалевски: „В чл. 172, ал. 1 се добавя нова т. 8 със следното съдържание: утвърждава длъжностното щатно разписание на държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства.” Останалите точки до края на алинеята се преномерират.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 172.

не подкрепя. Гласували 75 народни представители: за 14, против 59, въздържали се 2. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за чл. 172, което комисията подкрепя.

Постъпило е предложение от народните представители Танева, Янчева, Гюзелев и Колева, което комисията подкрепя. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 173: 173. (1) Държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства са териториални поделения на държавните предприятия по чл. 163, които осъществяват функциите на държавното предприятие в определения им район на дейност. (2) Териториалните поделения на държавните предприятия се ръководят и представляват от директори. (3) Директорът на държавното предприятие сключва договори за управление с директорите на териториалните поделения за срок 5 години. (4) За директор на териториално поделение се назначава лице с висше лесовъдско образование, с образователно-квалификационна степен „магистър”, с трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 3 години, придобит след

Гласували 75 народни представители: за 12, против 60, въздържали се 3. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване чл. 173 така, както е внесен от вносителя с редакцията, предложена от комисията, която беше прочетена преди малко. Колеги, гласувайте,

Комисията не подкрепя предложението. Постъпило е предложение от народните представители Пенко Атанасов и Димчо Михалевски: „В чл. 174: 1. В ал. 1 изразът „Териториалните поделения на държавните предприятия” да се замени с изразът „Държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства”. 2. Алинея 3 се изменя по следния начин: „(3) Държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства са равнопоставени участници в процедури по Закона за обществените поръчки, както и в международни, национални и регионални търгове и програми.” Комисията не подкрепя предложението. Постъпило е предложение от народните представители Танева, Янчева, Гюзелев и Колева, което комисията подкрепя по принцип. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 174: 174. (1) Териториалните поделения на държавните предприятия: 1. сключват от свое име, за своя сметка и на своя отговорност търговски и други договори в рамките на предоставените им от закона и от директора на държавното предприятие правомощия; 2. водят счетоводство и представят в централното управление изготвените годишни финансови отчети, съгласно Закона за счетоводството; 3.

разчитат се самостоятелно с общинските бюджети във връзка със заплащане на местни данъци и такси. (2) В изпълнение на своите правомощия директорите на териториалните поделения издават индивидуални административни актове. (3) Териториалните поделения на държавното предприятие могат да кандидатстват по оперативни програми, както и по международни, национални и регионални търгове и програми, и могат бъдат равнопоставени участници в процедури по Закона за обществените поръчки, с изключение на такива с предмет инвентаризация, изработване и изпълнение на горскостопански планове и програми.”

Гласували 73 народни представители: за 11, против 51, въздържали се 11. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване второто предложение, което не се подкрепя от комисията, а то е на Пенко Атанасов и Димчо Михалевски. Гласували

Гласували 71 народни представители: за 13, против 53, въздържали се 5. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване текста на чл. 174

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 175: „Чл. 175. (1) Средствата за работна заплата в държавните предприятия по чл. 163, както и в техните териториални поделения, се определят при условия и по ред с наредба на министъра на земеделието и храните, съгласувана с министъра на труда и социалната политика. (2) Средствата за работна заплата в централното управление на държавното предприятие се формират в зависимост от финансовия резултат и от изпълнението на дейностите в цялото предприятие. (3) Средствата за работна заплата в териториалните поделения на държавното предприятие се формират в зависимост от финансовия резултат от дейността на държавното предприятие и от изпълнението на дейностите в конкретното поделение.”

Средствата за осъществяване дейността на централните управления на държавните предприятия и на техните териториални поделения се набират от следните приходи: 1. средства от продажба на дървесина, горски

дарения, завещания, спонсорство и други, направени в полза на държавното предприятие; 5. средства от договори за управление на гори - собственост на физически, юридически лица и общини; 6. средства от отдаване под аренда и под наем на горски територии – държавна собственост; 7. средства от учредени сервитути и право на строеж върху горски територии – държавна собственост; 8. средства от продажба на отнети в полза на държавата дървесина, горски репродуктивни материали и недървесни горски продукти, добити от горски територии – държавна собственост; 9. кредити, предоставени на държавното предприятие за осъществяване на неговите функции; 10. приходи от портфейлни инвестиции с краткосрочни държавни ценни книжа и облигации; 11. застрахователни обезщетения от застраховано имущество на държавното предприятие; 12. обезщетения за обществени екосистемни ползи; 13. приходи от европейски и други международни програми; 14. приходи от други дейности, незабранени от закона. (2) Централните управления на държавните предприятия са администратори на: 1. средствата, набрани във фонд „Инвестиции в горите” и фонд „Резервен”; 2. положителната разлика между приходите и разходите, предвидени във финансовите планове на отделните териториални поделения; 3. средствата от остатъчната печалба след данъчното й облагане; 4. средствата от договори за стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдните

положителната разлика между приходите и разходите, предвидени във финансовия му план, както и средствата, необходими за формиране на фонд „Инвестиции в горите” и фонд „Резервен”. (4) Условията и редът за превеждане на средствата от териториалните поделения на държавното предприятие в неговото централно управление, се определят с правилника за организацията и дейността на съответното държавно предприятие.”

Предложението е прието.